Уважаеми колеги народни представители, заседанието продължава. Моля, заемете местата си в пленарната зала.

Уважаеми колеги, нека преди да гласуваме последния параграф, разбира се, след това ще минем на приложенията, да гласуваме и отложените текстове по време на обсъждането на Изборния кодекс. Предлагам на всички, които следят дебата, да погледнат чл. 335, ал. 3. Тя беше отложена за произнасяне по-късно, след като се прецизира

това е към уважаемия председател Миков: изразът „намерените в специалната кутия за машинното гласуване контролни разписки” се заменя с израза „броят на потвърдените гласове от машинното гласуване”.

Няма изказвания. Гласуваме направеното предложение от народния представител Мая Манолова в чл. 335, ал. 3 думите „намерените в специалната кутия за машинното гласуване контролни разписки” се заменят с „броя на потвърдените гласове от машинното гласуване”. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Гласуваме текста на чл. 335 – в редакция на комисията, с

окончателното гласуване, звучи по следния начин: „При оспорване на незаконност на избора на член на Европейския парламент от Република България и установяване на съществени нарушения, които са повлияли върху крайния резултат, Централната избирателна комисия по методика, съгласно Приложение № 3, с решение определя резултатите от изборите, като обявява разпределението на мандатите и имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България. Решението на Централната избирателна комисия не подлежи на обжалване”.

Гласуваме текста на чл. 395 в редакция на комисията с направените поправки в ал. 4. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието.

Параграф 10 беше отложен по предложение на народния представител Четин Казак. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бях предложил отпадането на ал. 2, но ако отпадне само ал. 2, целият параграф се обезсмисля. Затова си коригирам предложението и предлагам целият параграф да отпадне. Благодаря.

тъй като участвахме малко в консултациите, защото сме накрая – и по отложените текстове, и по предстоящите, не успяхме всички да гласуваме. От тази гледна точка предлагам Прегласуване на предложението на народния представител Четин Казак за отпадане на § 10. Моля, гласувайте.

Тъй като представителите на всички парламентарни групи са тук, за привеждане на симетрия за текстовете, които се отнасят до преподреждането на листите,

Това е текстът, който предизвика големи дебати вчера и в който намерихме най-доброто решение при изборите за общински съветници. Чета как ще изглежда текстът след редакцията: „Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от седем дни преди изборния ден”. Това е текстът, който приехме вчера. Втората хипотеза звучи така: „Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден”. Разделяме хипотезата на отказ. Текстът, който приехме вчера, си остава както го приехме: „Новият кандидат по предложение на партията или коалицията взема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред”.

Става дума само за редакционна поправка с хипотезата на отказ от участие. Всичко останало вчера е гласувано точно в този вид. Просто Ви чета целия текст на ал. 5, за да се ориентират всички какво гласуват.

Обявете резултат. Гласували 94 народни представители: за 86, против 7, въздържал се 1. Предложението е прието. Член 321, ал. 5 – новото изречение се отнася само до отказалите се кандидати, за симетрия с чл. 417, ал. 5, която приехме днес, така че окончателно редакцията на чл. 321, ал. 5 изглежда по следния начин: „(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от седем дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден”.

по ал. 5. Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Цялата алинея звучи по следния начин: „(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден. Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.” Благодаря. Това е предложение за промени в ал. 5 на чл. 368. Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на госпожа Мая Манолова.

Изчерпахме ли неприетите текстове, госпожо Манолова? Да, това са неприетите и редакции. След внимателния преглед на всичко, което сме приели, се налагат минимални корекции в три текста с оглед синхронизирането на сроковете.

Там думите „удостоверенията по чл. 39 и 40” се заменят с „решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40”. Това е проверката на удостоверенията... За да не го обяснявам на цялата аудитория, уважаеми колеги, това е ново правомощие на ЦИК да възложи на Гражданска решенията за включване в списъците на заличените лица на граждани, които незаконно не са включени в тях и на удостоверенията, които се издават в изборния ден. Тъй като в текста сме записали само „удостоверенията по чл. 39 и 40”, го коригираме и казваме „решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40”.

да го гласуваме, моля гласуваме текста на чл. 57 в редакция на комисията с направените промени, предложени от госпожа Мая Манолова.

Колеги, в чл. 60, ал. 8 числото „50” се заменя с „55” – става дума за срок, който се синхронизира със срока в чл. 60, ал. 6.

Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова в ал. 8 на чл. 60 числото „50” да бъде заменено с числото „55”. Режим на гласуване.

Става дума за контролната разписка при машинното гласуване, която ще оставим на ЦИК да прецени дали ще се вземе от избирателя и ще се пуска в специалната кутия, или по технически начин избирателят ще вижда как е гласувал на хартиения отрязък и след това тя ще пада в специалната кутия, без да има досег с избирателят, с цел предотвратяване на евентуални злоупотреби с машинното гласуване. Оставяме механизмът, по който ще се извърши, да бъде решен от ЦИК.

Обявете резултат. Гласували 94 народни представители: за 86, против 7, въздържал се 1. Предложението е прието. Колеги, сега ще гласуваме последния параграф и след това приложенията.

като номерацията се уточнява допълнително. Изказвания? Няма. Гласуваме създаването на § 32 по вносител. Режим на гласуване.

Приложение № 1 е Методиката за определяне на резултатите при избори за народни представители – по вносител, и предложение от народния представител Мая Манолова и група което не е подкрепено от комисията, но тъй като става дума за приложение, налага ли се да го чета? Явно залата няма желание да се чете. Макар че не е подкрепено от комисията – отбележете ми като изказване – аз лично ще подкрепя тази методика, заедно с вносителите, с които сме я внесли. Обсъждаме Приложение № 1, което дава Методиката за разпределяне на мандатите при избори за народни представители. Има предложение по вносител и предложение от група народни представители Манолова, Буруджиева, Попов Попов и група, което не е подкрепено от комисията.

че във Временната комисия гласовете се разделиха поравно, тъй като бяхме шестнадесет на паритетен принцип – осем на осем, не е прието нито предложението, нито

Първо ще направя принципния обзор за всичките методики. Те принципно са еднакви в основната си част, единственият спорен момент е третата стъпка или така нареченото „преразпределение на мандатите” и то в първото приложение, за което има две предложения. Колеги, бяхме направили предложение по основното предложение към Изборния кодекс, защото впоследствие дойде второто предложение и по него не сме правили предложения поради една проста причина, че комисията покани и двамата автори – професорите Константинов и Калинов, които присъстваха в комисиите. Аз си направих труда да разпечатам части от стенограмата от заседанието. Няма да Ви ги чета, но ще ги обобщя и ще се опитам да изясня картината, къде е нашето притеснение. по второто предложение, което е тук като методика, с автор господин Калинов – и господин Константинов направи коментара, и господин Калинов безспорно не възрази и се съгласи, че тази методика не във всички случаи решава задачата, тоест има ситуация, в която няма да стигне докрай.

Друго, което е: направено е конкретно, примерно, предложение как самата методика – като предложение, увисва и не стига до края. Колеги, считам, че ние трябва да решим една задача. Тази задача според нас е следната: ако в Кодекса ще има методика, тя трябва да бъде достатъчно ясна за хората, за да има доверие от гражданите и от участниците в изборите. От тази гледна точка, колеги, ние смятаме, че независимо каква е методиката тя трябва да решава задачата без необходимост от каквито и да е намеси, когато вече състезанието е започнало, когато се разпределят мандатите. От тази гледна точка ние възразяваме, имаме своите бележки и възражения, включително и примерите към тази методика. Ние не искаме и от професорите да направят нито участниците в изборите, нито народните представители, нито гражданите математици, но една голяма част от гражданите могат да смятат и като се пише методика и се предлага, независимо от сложните задачи, които решават математиците, те трябва да изпишат достатъчно ясен текст като изчислителни процедури, за да може всеки един, който иска да провери резултата, да може да го пресметне. От тази гледна точка на така зададените въпроси имаше коментар за сравнителен анализ на различните методики, които са се използвали във времето, тоест методиката, приложена през 2009 г. и методиката, приложена през 2013 г., като се изкушавам да прочета някои от текстовете от стенограмата. Господин Константинов прави оценка за 2009 г. като казва: „Методиката от 2009 г. е като танк. Нея нищо не може да я спре. Докато за 2013 г., приложената методика, тоест втората методика, има конкретни примери как тя не във всички случаи стига до финал.” От тази гледна точка, колеги, ние бяхме направили едно предложение по първата методика, тоест основната методика в текста, тъй като т. 10 започва с израза: „Ако процедурата по т. 9 не може да завърши което предварително е ясно на автора, че прилагайки т. 9, има ситуации, в които методиката няма да даде краен резултат да се прилага т. 10”. Ние от тази гледна точка бяхме направили смисловото съдържание на т. 10 в чл. 297

няма как с тази декларация – последните няколко изречения, да избягате от отговорността, която носи Вашата парламентарна група и при изработването на Проекта за Изборен кодекс, и при обсъждането на Законопроекта за Изборен кодекс. Тогава, когато беше ясно на всички, че нямаме готовност нито за работа в комисия, нито за работа в пленарната зала, Вие не се противопоставяхте и оставихте залата да реши, по доклад за който стана ясно, че няма подкрепено предложение. Затова ние не приемаме, с декларацията, която току-що направихте, че Вие сте чисти, не носите отговорност. На кого е отговорността? На опозицията?! РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Да. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вашият лидер тази сутрин за всичко обвини опозицията. Няма да излъжете хората, господин Карадайъ!

Колеги, както се вижда, може и да се провери, ние не бягаме от отговорност. Включително и в комисията дългият коментар, дебатите, за да се стигне до поканата на професорите, беше предложена и предизвикана от нас. Доколко хората са разбирали, доколко са слушали или са имали нагласата да чуят това, което се говори в комисията, това си е техен проблем. По-скоро бих казал обратното Вие бягате от отговорност, защото Вие напускате и Парламента понякога, Вие напускате и залата понякога, Вие и във временната комисия не направихте опит да чуете това, което се предлага.

И двата не са приети от комисията, така че всеки от Вас трябва да вземе решение как ще гласува. Гласуваме най-напред предложение от... Предлагам в предложението, което сме направили, да се отрази решението, което беше взето в основната част на Кодекса, а именно, че изборните райони не са 32, а са 31,

Във връзка с предложението, което направи господин Карадайъ и беше прието в залата,

Това е във връзка с приети предложения в Кодекса допълнително, след обсъждането в залата и естествено те не фигурират при внасянето между първо и второ четене. Както и да се добави т. 6.1. „за неуредени въпроси Централната избирателна комисия приема решение”.

в предложението на група народни представители, които трябва да гласуваме.

След това, ако не бъде възприето това предложение, а текстът на вносителя, ще ги предложа и за предложението на господин Карадайъ, за да е коректно.

Направените предложения за промени в текста на групата народни представители са приети. Други изказвания? Гласуваме предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласуваме текста с направените и приети предложения на народния представител Мая Манолова. Гласували

Мисля, че е редно, след като това предложение е прието, да не подлагаме на гласуване предложението на комисията, ако някой смята, че това е процедурен проблем.

Понеже няма единство в залата, има предложение да гласуваме предложението на вносителя. Това е процедурно предложение. Моля да гласуваме процедурното предложение.

Приложение № 2 към чл. 312 – „Методика за определяне на резултатите от гласуването при изборите за президент и вицепрезидент на републиката”.

3. Ще направя две редакционни предложения. Виждам, че има и други изказвания. „Приложение № 3 към чл. 355, ал. 1.” Алинея 1 отпада, тъй като няма такава в окончателното гласуване на текстовете.

Уважаеми колеги, господин председател! Правя процедурно предложение да отпаднат точки 4.6., 4.7. и 4.8. Не е необходимо, господин Александров, това лесно се запомня. други предложения и изказвания? Няма. Най-напред гласуваме предложенията на народния представител Мая Манолова за промени в Приложение № 3, няма да ги повтаряме. ДОКЛАДЧИК МАЯ Трите редакционни предложения, които направих: за отпадане на ал. 1 към чл. 355; за промяна на цифрата „7” на цифрата „5”; и за създаване на Раздел VІ – „Неуредени въпроси”.

Приложение № 4. Комисията подкрепя текста на вносителите за Приложение № 4.

Предложението на господин Карадайъ да влезе и в методиката и да бъде създаден Раздел VІ – „Неуредени въпроси”, с т. 6.1.: „За неуредени въпроси Централната избирателна комисия приема решение”. Това са предложения за промени в Приложение № 5. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме предложенията на народния представител Мая Манолова за промени в Приложение № 5. Моля, режим на гласуване.

Благодаря на всички. Мисля, че е редно госпожа Манолова да има възможност да каже няколко думи. Заповядайте, госпожо уважаеми колеги, за участието в обсъждането и приемането на Изборния кодекс. Благодаря на всички за активността, за търпението и за отговорността! Надявам се нашите усилия да бъдат оценени от гражданите на предстоящите евроизбори, които да се проведат по наистина демократичен и честен начин и при активно гражданско участие. Още веднъж Ви благодаря!